Dragica (SDP)** I još ćemo raspraviti kao što je dogovoreno - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 730. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno obrazložiti prijedlog zakona zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artukovi **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama EU je iz 2010. godine. Do sada je imao dvije izmjene, a u skladu sa obvezama RH iz Ugovora o pristupanju EU potrebno je u taj zakon implementirati Direktivu Europskog parlamenta Cilj Direktive o Europskom nalogu za zaštitu je omogućavanje primjene mjera zaštitnih mjera usvojenih u korist žrtava ili mogućih žrtava kaznenih djela u jednoj državi članici, u drugoj državi članici. Iako je ovaj zakon na snazi tek kraće vrijeme u praksi su naravno uočene određene poteškoće u primjeni stoga je bilo potrebno izmijeniti neke postojeće odredbe kako bi se norma pojasnila i omogućilo adekvatnije postupanje. Europski nalog za zaštitu je odluka pravosudnog ili drugog nadležnog tijela koja je izdana u jednoj državi članici, a na temelju koje je nadležno tijelo druge države članice poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim nacionalnim pravom sve s ciljem da se zaštićena osoba nastavi štititi. Zaštitne mjere su mjere opreza, odnosno posebne obveze koje se izriču tijekom kaznenog postupka odnosno tijekom postupka izvršavanja kazne. Na temelju zaprimljenog europskog naloga za zaštitu donosi se rješenje o priznanju u kojem se određuje odgovarajuća mjera opreza odnosno posebna obveza u skladu sa domaćim pravom. U pogledu nadležnih tijela propisano je da je za zaprimanje, prosljeđivanje i izdavanje europskog naloga za zaštitu nadležan sudac istrage Županijskog suda, a zahtjev da se izda europski nalog se podnosi onom pravosudnom tijelu koje je odluku donijelo ili koje je nadležno tijelo u državi članici. Zakonom su propisani i obvezni razlozi za odbijanje priznanja europskog naloga za zaštitu. Na rješenje o odbijanju priznanja stranka ima pravo na žalbu. I utvrđeno je da se isto izvršava u skladu sa domaćim pravom. Reguliran je odnos ovoga instrumenta sa uzajamnim priznanjem i izvršavanjem presuda i odluka kojima se izriču probacijske mjere. To je bilo ukratko u odnosu na europski nalog za zaštitu. A u odnosu na ostale dijelove zakona u uvodnim odredbama dodali smo novi članak koji detaljnije regulira Ministarstvo pravosuđa kao središnje tijelo koje koordinira postupanje u pogledu određenih oblika pravosudne suradnje. Reguliran je postupak prikupljanja i dostavljanja podataka koji se proslijeđuju nadležnim tijelima EU u okviru obveza propisanih i implementiranim zakonodavnim aktima. Izmijenjene su i odredbe o nadležnosti tijela za zaprimanje pojedinih oblika pravosudne suradnje u svrhu razjašnjenja određenih tehničkih nejasnoća ali i u svrhu da se Ministarstvo pravosuđa pozicionira kao središnje tijelo za zaprimanje drugih akata država Detaljnije je propisana nadležnost pravosudnih tijela određenih za izdavanje odluka koje se izvršavaju putem pravosudne suradnje. Predviđeno je da će ministar pravosuđa odrediti i nacionalnog predstavnika za EUROJUST. Ova izmjena je potrebna da bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog koordinativnog sustava EUROJUST-a, a ono nije moguće bez imenovanja nacionalnog predstavnika. Izvršili smo i nekoliko izmjena u odnosu na europski uhidbeni nalog. Nakon konzultiranja sa pravosudnim i drugim nadležnim tijelima koja sudjeluju u postupcima po europskom uhidbenom nalogu izmijenjene su odredbe koje koje se tiču obustave postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga odnosno stavljanja izvan snage toga naloga zbog zastare ili u slučaju postojanja okolnosti zbog kojih isti više nije potreban. Proširena je kategorija osoba na koje se odnose posebni uvjeti izvršenja europskog kako bi to uskladili sa pravnom stečevinom EU. Uređeno je postupanje i policije i Državnog odvjetništva na način koji uzima u obzirom da RH trenutno nema pristup schengenskom informacijskom sustavu tako da nadležna tijela postupaju na temelju međunarodne potrage ili europskog uhidbenog naloga. U skladu s tim su određeni i rokovi i postupanja kod pokretanja i izvršavanja europskog uhidbenog naloga. Uređena je i situacija kada predaja nije provedena u roku od 10 dana od pravomoćnosti rješenja o predaji zbog tehničko-organizacijskih razloga koji su onemogućili da predaja bude u tom roku. Zbog učestalih primjedba sudova i policije i Državnog odvjetništva o osnovanosti trajanja istražnog zatvora i nakon proteka navedenog roka propisano je postupanje nadležnih tijela i u tim situacijama. U odnosu na tekst prvog zakona izvršene su određene izmjene, one se tiču članka 13. stavak 4., preciznije se definira da će troškove premještanja osuđenika snositi država izdavanja umjesto što smo bili prethodno pisali država koja je donijela presudu. Usvojen je prijedlog da se briše rečenica u članku 22. stavak 4. "ukoliko u tom roku strano nadležno tijelo ne dostavi odgovarajuću dokumentaciju sud će izvršiti europski uhidbeni nalog". Budući da europski uhidbeni nalog ne može biti izvršen ako se odgovarajuća dokumentacija ne dostavi uvažili smo nekoliko primjedbi Državnog odvjetništva koji predstavljaju normativno i tehničko usklađenje. I to je ukratko to. Evo, hvala lijepa. U ime kluba Linića, Vukšića i Hodžića trebao je govoriti Branko Vukšić. Nije prisutan, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Vesna Sabolić. Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra pravosuđa, kolegice i kolege zastupnici. Klub HNS-a podržat će konačni prijedlog ovakvog konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica u konačnom prijedlogu zakona izvršene su neke nomotehničke izmjene, ispravci i dopune odnosno, kao i određene izmjene utemeljene na provedenim raspravama. Uvaženi su prijedlozi i primjedbe Odbora za zakonodavstvo, Državnog odvjetništva RH i Vrhovnog suda RH. Time je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona dobio na ujednačenosti teksta, na preglednosti i jasnoći i preciznosti što je u nekim prethodnim raspravama isticano kao nedostatak u radu Hrvatskog sabora kao zakonodavnog tijela a o čemu je govorio i predsjednik Vrhovnog suda u svom Izvješću o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu. Mi se nadamo da će se uskoro pojaviti i pročišćeni tekst ovog zakona jer je i o tome bilo puno govora u ovoj sabornici. Naime, europska zajednica nema kazneno pravne nadležnosti, ne može propisivati supranacionalne kaznene zakone koji bi se neposredno primjenjivali u svim državama članicama zato je od iznimne važnosti da se zakonodavni akti EU u nacionalna zakonodavstva unose na jasan i konkretan način pogotovo stoga što svaka zemlja samostalno izabire oblik i metodu kojom će to učiniti. Znamo da su europski kazneno pravni sustavi previše različiti da bi se mogli unificirati pa prema tome kao najefikasnije ostaje uzajamno priznavanje sudskih odluka tj. sudsku odluku donesenu u jednoj državi članici treba priznati i provesti u svim članicama kao nacionalnu sudsku odluku. To je temeljno načelo kazneno pravne suradnje u EU. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU regulirani su oblici pravosudne suradnje koje je obrazložila zamjenica ministra u uvodnom izlaganju pa ih nije potrebno ponavljati. Novi oblik pravosudne suradnje kojeg temeljem spomenute direktive moramo ugraditi u naš pravni poredak je europski nalog za zaštitu. Europski nalog za zaštitu usmjeren je na zaštitu žrtava kao što smo čuli ili mogućih žrtava kaznenih djela odnosno nastavak primjerne zaštitnih mjera usvojenih u korist žrtve i u drugoj državi članici. Ova se direktiva dakle odnosi i na kazneno pravnu suradnju iz tzv. trećeg stupa EU koji je obuhvaćao područje pravosuđa i unutarnjih poslova. Nije na odmet spomenuti da je stvarna nadležnost trećeg stupa rasizam i ksenofobija, terorizam, zloupotreba droga, transnacionalni kriminalitet, krijumčarenje osoba, kaznena djela protiv djece, nezakonito trgovanje oružjem i korupcija. Sredstava djelovanja su policijska i pravosudna suradnja i harmonizacija kaznenog materijalnog prava. Europska pravosudan suradnja u kaznenim stvarima temelji se naravno na Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i glavni joj je cilj zajednički prostor slobode, sigurnosti i pravde na području cijele EU. Dakle, Dakle, sloboda kretanja osoba, podizanje razine sigurnosti u EU i pravda odnosno jednak pristup sudovima i tijelima vlasti svim građanima EU. Moram podsjetiti da se pravo na jednak pristup sudu nikako ne odnosi na udaljenost od suda, već na istu ili sličnu dugotrajnost vođenja sudskog postupka na istoj ili sličnoj postupanju, na istim ili sličnim stvarima bez obzira na kojem se sudu vodi spor. Pravo na kvalitetni, jasne i konkretne sudske odluke pa ako baš hoćete i pravo na besplatnu pravnu pomoć. I na kraju u uvodnom izlaganju dobili smo detaljno objašnjenje o odredbi predloženog zakona kao i razlog zbog kojih se on donosi, a ja ću još jedanput podcrtati, radi se o ostvarenju najvažnijeg cilja a to je pravda, odnosno jednako pravo na zaštitu, na jednakopravnost svih građana EU pred sudovima i tijelima vlasti ili najkraće rečeno na ravnopravnost i hrvatskih građana sa svim ostalim građanima EU. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra pravosuđa gospođo Sandra Artuković-Kunšt klub SDP-a će podržati ovaj konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Evo od kad je on na snazi pokazalo se, to pokazuju svi statistički podaci da Hrvatska je u gornjoj razini onog prosjeka o suradnji, dakle u kaznenim stvarima sa zemljama u EU. Ponovit ću to i to nije dobro, ali to i dalje govori o tome koliko moramo biti ustrajni na svom putu principijelnosti pa onda, jer jedino tako možemo zadobiti i povjerenje i respekt drugih država koje su mnogo snažnije i ekonomski i imaju dulju demokratsku tradiciju. Da nažalost mnoge zemlje koje su puno dakle u tom smislu jače ne surađuju sa ostalim zemljama. Istina je da su oni ovaj okvirni sporazum primijenili u svoje nacionalno zakonodavstvo puno prije pa su onda imali i određene privilegije pa tako itekako vode i dalje računa bez obzira na okvirna pravila o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima da i dalje gotovo vrlo rijetko izručuju vlastite građane. Mi ostajemo na tom svom putu da je pravosudna suradnja, jedna otvorena pravosudna suradnja neminovna pogotovo u ovom vremenu koje je upravo kolegica govoreći u ime svog kluba, kolegica Vesna Sabolić spomenula a to je dakle ne samo djela koja su povezana s mržnjom, s govorom mržnje nego nažalost što imamo primijetiti u srcu Europe i to je nešto što nas mora zabrinuti pogotovo i nas, ne samo kao dio Europe, nego i što se nalazimo na ovom području da se u srcu Europe više ne događaju samo zločini govora mržnje, nego upravo zločini iz mržnje, najteži oblici fizičkog nasilja i likvidacije koji su počinjeni iz mržnje i to je nešto što upravo i aktualizira i ove izmjene u tom svjetlu treba razmatrati i ove izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima. Dakle kao što je već bilo napomenuto, mogu samo još istaknuti koja je to novina, dakle da se upravo ovakvim izmjenama implementira ova direktiva koja uvodi dva nova instituta a to su upravo zaštitne mjere, mjere opreza ali jednako tako i zaštitne mjere prema svim ostalim sudionicima u postupku koje treba posebno zaštiti. Ovo je bila prigoda da i neke nejasnoće o čemu je također već ovdje bilo riječi, koje su se pojavile u praksi a kojih je doista, a kojih kojih je doista i bilo da to i učinimo. Evo ja da ne bih ponavljala, sve ono što je već rečeno ističem kako će klub SDP-a još jednom podržati ovaj prijedlog zakona ali ne mogu a da ne kažem, ono što je nama itekako važno, dakle da mi kao zemlja koja poštuje te naloge jednako tako upravo i zbog toga što poštujemo takve naloge imamo pravo tražiti pa i od snažnijih zemalja ako smo ravnopravni u tom smislu jer takva suradnja to i podrazumijeva da se poštuju i nalozi i isto tako i različiti zahtjevi koji dolaze od naših pravosudnih tijela u najširem smislu riječi za procesuiranje ili pak za davanje za davanje određene dokumentacije. Evo ovdje smo danas možda samo još da napomenem što je bilo u jednom konkretnom slučaju, ja se sada neću vezivati za konkretni slučaj, ali tamo netko tko je osuđen, dakle jedan okrivljenik, više se, ja ne kažem, sve treba zaista procesuirati i dati dokumente da bi i hrvatska strana mogla, dakle raščistiti jer nije dobro da takva fama ide. Dakle ali mi smo još uvijek, mislim da se trebamo neprejudicirajući ni u kom slučaju nikakve zaključke, ali rasvijetliti situaciju i tražiti dokumentaciju koju nam ne dostavljaju. Isto tako, jer što dolazimo do toga, da mnogi kolege, ali tako misle i ja se ne čudim da neki kolege ovdje u Saboru tako razmišljaju jer tako razmišljaju i hrvatski građani da vjerujemo nekome tko je kriminalno se ponašao a ne vjerujemo svojim ljudima niti im omogućavamo da na temelju nekog postupka ili vjerodavnih podataka i dokumenata možemo izvršiti zaključak. ono na što plediram a to je da bivajući principijelni u izvršavanju naloga budemo jednako tako ustrajni u tim zahtjevima. I ja mislim da Hrvatski sabor ukoliko ta šutnja i dalje od određenih zemalja, da ih sada ponovo ne nabrajam se nastavi da Hrvatski sabor o tome ima što reći pa čak i o posebnoj točki. Hvala lijepa.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospođo zamjenice ministra pravosuđa. Kako sada lijepo zvuči ovaj naslov, kaže, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama a kako je bilo gotovo nemoguće razmišljati o ovakvom zakonu tri dana prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Sada smo mirni, sada lijepo raspravljamo i vrlo brzo ćemo i završiti ovu raspravu, ali samo ipak moramo prisjetiti razdoblja kada smo eto da kažem, znači i drhtali i kada smo imali situaciju onu kako netko reče mi ili oni u ono vrijeme. Ali eto hvala Bogu da je to završilo tako kako je završilo. Ali se nadamo i da kažem reciprocitetu ne samo od Njemačke nego i od svih drugih zemalja bez obzira na njihovu tzv. jačinu jer smo mi ravnopravna, potpuno ravnopravna članica, jedna od 28 članica kao što nam je i jezik ravnopravan u Europskom parlamentu. Dakle ako treba održati dakle jednu tematsku sjednicu Sabora u svezi toga, ali ja mislim da treba poduzeti i prije svega da i Vlada prema onima za koje, zemlje za koje postoji potreba u smislu izmjene dokumenata pa i osoba koje se potražuju da ide prvo jednom kako se to kaže notom ili nečim takvim pa tek onda i Hrvatski sabor da pojača ili kako bi rekli podeblja tu odluku hrvatske Vlade jer ne možemo mi isključivo izvršavati svoje obveze a da druge države bez obzira na njihovu jačinu ne izvršavaju obveze koje postavlja hrvatsko pravosuđe u svezi nekih postupaka i procesa koji se vode. Ne bih duljio, netko je ovdje rekao, mislim kolegica u prvom istupu, u svezi ove teme, da službe unutarnjih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, dakle moraju zapriječiti u svom djelovanju sve ono što znamo, što je u svezi diskriminacije, dakle rasizam, ksenofobija, ili što se može dogoditi ili da se izrodi u nešto i više od same diskriminacije kao pojma diskriminacije, nezakonitog trgovanja oružjem, nezakonitog trgovanja ljudima, terorizmu. da, mislim nešto neću reći da je zaboravila nego postoji nezakonito trgovanje organima, ali to je već možda neka druga tema, međutim postoji i takva stvar. Nezakonito trgovanje ljudima s time je vrlo usko povezano pa možda u tom smislu se može i bez ovog i organima, ali ljudima i organima to bi također moglo se ovako navesti kao, neću reći dodatak nego nešto što bi također išlo. Naravno da, nitko od nas ne želi niti govor mržnje a kamoli zločine iz mržnje, mislim da je to vrijeme, neću reći da je za nama ali je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, prihvaćanjem svih ovih direktiva koje evo i večeras usvajamo u smislu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji, dakle mislim da je to vrijeme nakon evo 20 i skoro 25 godina stasanja Hrvatske države i ostvarenih ciljeva ulaska i u NATO i u Europsku uniju Iako se događa, moram priznati da se događaju i takve stvari. Mislim da će ipak biti toga sve manje i manje i da treba prije svega razgovarati, a ovo ostaviti kao nešto što je arhaično da kažem. Govor mržnje i zločin iz mržnje, no ljudi su ljudi pa ne možete djelovati na svakoga od njih i na njihovu svijest. Mene samo u ovom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zanima pa će mi možda gospođa zamjenica ministra, uvaženog gospođa Artuković-Kunšt objasniti, dakle kad se radi o zaštićenoj osobi je li tu spadaju i zviždači. zviždači. Da li spadaju u zaštićene osobe i zviždači koji, da, da li spadaju i zviždači. … Upravo oni koji su svjedoci u kaznenom postupku i kod kojih s obzirom na težinu kaznenih djela koja su počinjena, a oni nisu za to krivi nego su zviždači, može li postojati opasnost po takve ljude a da onda unutar Europe nađemo u suradnji sa europskim pravosudnim institucijama i europskim vladama mjesto za takve ljude. Dakle spadaju li, to je moje pitanje. I znam, pročitao tko su zaštićene osobe, zašto se štite, ali pitam spadaju li u posebnim slučajevima i zviždači. Klub HDSSB-a kao što je bio i za onaj prije zakon koji je bio na dnevnom redu, bit će i za usvajanje i ovakvog konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica

došao ministar pravosuđa sa istim ovakvim zakonom i mi smo ovdje bili, bili su popodnevni sati, kako je zakon nosio oznaku P.Z.E. čak smo svi bili uvjereni da je on i usklađen sa ajmo reći sa tijelima i on je nas uvjeravao da je usklađen i na naša pitanja je potvrdno odgovarao, da, mi smo to sve dogovorili, to je bilo sve dobro itd. i sve će to biti dobro. Tek nakon aktivnosti koje su se tada poduzele shvatili smo da ništa nije bilo dogovoreno i bili smo izloženi jednoj od najvećih sramota u ovom mandatu koji nam je priuštila Vlada i zaista shvatili smo na kraju sasvim iz krivih razloga, a onda je to povuklo mnogo, mnogo događaja koji su dešavali nakon toga. Sjetimo se samo promjena Ustava pa osnivanja istražnog povjerenstva za ubojstvo Đurekovića koje ni dan danas nije profunkcioniralo u nikakvom obliku. To samo dokazuje u kakvom je stanju Hrvatska Vlada i na koji način ona promišlja kako treba riješiti određene probleme. puno će vremena proći dok se makne ta sramota sa lica Hrvatske, a vidimo i kad se sjetimo što je DORH tada napisao, oni su dali priopćenje, rekli su da nije bilo dokaza itd. da se uopće može suditi, da je to sve riješeno 97. godine itd., međutim vidimo sada da suđenje ide. A sad se pojavljuju ponovno nekakve nove priče i vidjet ćemo di će to sve na kraju završiti, ali dobro. Kažem, ovu sramotu će se dugo, dugo ispirati. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Gospodine Borić, ima jedna pripovijetka: sve će to narod pozlatiti, neću, znam i tko je autor ali nije bitno. Ali možda sreće sve će narod pomlatiti, umjesto z da stavimo milijuna u glagol ili predikat. htio sam reći dakle aludirajući na tu pripovijetku dakle sve će to njemačko pravosuđe riješiti i bit ćemo s tim pomireni kako god bude odlučilo njemačko pravosuđe jer je zločin učinjen u Njemačkoj, dakle zločin je učinjen na teritoriju Njemačke i učinjen je nad njemačkim državljaninom jer je gospodin Đureković imao i njemačko državljanstvo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospođo zamjenice ministra. Klub zastupnika HDZ-a podržat će prijedlog ovoga zakona jer je on u skladu sa pravnom stečevinom koju je Hrvatska prihvatila kada je pristupala i kada je za razliku od onoga zakona koji je tada Vlada predložila tri dana prije pristupanja Hrvatske u onoga zakona koji iako smo mi iz Kluba zastupnika HDZ-a i iz još nekih klubova upozoravali Vladu i upozoravali ministra da se ne donese taj zakon u onom obliku u kojem je bio predložen nego da se donese u obliku kao što ga imaju 16 zemalja članica Europske unije. Ministar Miljenić je napisao amandman da se taj zakon uskladi sa europskom direktivom i pravnom stečevinom Europske unije, ali je premijer Milanović odbio prijedlog ministra pravosuđa i ministra pravosuđa i dao mu politički nalog ostani kod toga zakona. Taj zakon je izložio Hrvatsku velikoj sramoti i političkoj šteti. Meni je drago da je Vlada izvukla pouku iz te blamaže sa tim zakonom i da je uputila u saborsku proceduru jedan korektno, potpuno korektno, savršeno korektno prihvatljive izmjene zakona u skladu sa europskom direktivom i pravnom stečevinom Europske unije. Ovo je prigoda da se kaže i nekoliko riječi o tome da Hrvatski sabor ponovo i kod donošenja ovoga zakona i kod izglasavanja ovoga zakona ukaže i da da potporu hrvatskoj Vladi, da da potporu našim europarlamentarcima u Europskom parlamentu, u Strasbourgu, da se donese takav politički instrumentarij koji će Srbiju uvjeriti da mora povući onaj zakon kojim je ona preuzela ulogu pravosudnog žandara ex Jugoslavije. Nadamo se da će Vlada ustrajati u svom nastojanju da preko EU ali i u direktnim kontaktima sa Srbijom da je uvjeri da je potrebno odustati od toga zakona, jer da ustrajavanje u tome zakonu znači da Srbija sama sebi zatvara vrata vrata EU. To nije ucjena Hrvatske, to je samo jedan zahtjev da se i Srbija pridržava europskih i međunarodnih standarda. Iz tih razloga držimo da treba nastaviti daljnje napore da se taj zakon povuče, jer je egzistencija toga zakona predstavlja jednu pravosudnu agresiju i oduzimanje hrvatskoga suvereniteta. Dakle, glasovat ćemo za ovaj prijedlog zakona

Ingrid Antičević-Marinović, replika. dakle na neki način aktualizirate stvar koja je i bila nedavno kada je upravo premijer Milanović rekao da će to od Srbije tražiti. I ja mislim da je evo konačno da mi nikad nećemo uspjeti prema vani, čak ni prema susjedima, pa ni unutar EU ukoliko o temeljnim nacionalnim interesima ne budemo nastupali ovako. To je potrebno i zato je to jedan snažan napredak što ovako kao iz opozicije govorite. Druga stvar, ja mislim da ćete se složiti da time čak neki problemi aktualni koje imamo u ovim stvarima i još suđenjima pogotovo za ratne zločine neće biti moguće riješiti ne samo povlačenjem ovog zakona tzv. mini haškog suda kojeg su Srbi samoinicijativno uveli i proširili jurisdikciju nad čitavim teritorijem bivše Jugoslavije. Dakle, proglasili su se malim Haagom, nego jednako tako da će biti potrebno, a to je također se zahtijeva jedno jedinstvo, iako je tu Vlada najodgovornija. Ona će u tom, ja vjerujem da ćete i dati podršku u tome, da se nastavi sa nekim pregovorima koji su bili prije ove sadašnje srpske Vlade već na neki način poduzeti, pa i za vrijeme bivše vlasti ovdje u Hrvatskoj međusobni sporazumi u tom jednom tranzicijskom periodu u kojem se nalazi Srbija kojoj je neophodno potrebno kao što smo mi sklopili čitav niz takvih ugovora sa, jer smo vidjeli što nam se događa da ovdje osuđeni koji su se već pripremili da će činiti kaznena djela ishodovali državljanstvo u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali u BiH utočište, dakle naših osuđenika. A jednako tako je bilo i obrnuto i tome smo doskočili. To će biti potrebno raditi ne samo u fazi izvršenja nego već u fazi pripreme istrage, procesuiranja, a onda suđenja, a i kasnije izvršavanja odluka sa Srbijom.

Slažem se s vama da treba nastaviti tu pravosudnu suradnju. Nije Hrvatska odgovorna za prekid te suradnje. I ranija Vlada i ova Vlada i Ministarstva pravosuđa i DORH su uspostavili određene aranžmane u obliku suradnje u kaznenim predmetima između, u procesuiranju ratnih zločina između Hrvatske i Srbije. Ali uvijek su tijela Republike Srbije, tužiteljstva za ratne zločine i sud za ratne zločine izigrali te aranžmane koji su napravljeni sa hrvatskim DORH-om, sa hrvatskim Ministarstvom pravosuđa i uvijek su u zadnjem trenutku jednostavno zaustavili te oblike suradnje. Onaj Zakon o ništetnosti koji je donijet on nije donijet bio zato da se zaštite pojedinci, jer se niti sa tim zakonom nisu uopće niti mogli zaštititi neki pojedinci. Onaj zakon što smo isticali sa ove govornice u to vrijeme je trebao poslužiti samo kao sredstvo pritiska na Srbiju da zajedno sa ostalim, sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, da te države naprave jedan iskorak prema Srbiji da povuče taj zakon. A isto tako da se napravi jedan pritisak prema EU, to se sad radi, sad radi, da EU kaže isto Srbiji povucite taj zakon, jer nećete inače u EU. To je dobro i sa time treba i nastaviti. Hvala vam lijepa. Ispričavam se kolegice Završna riječ zamjenice ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Naravno da treba ustrajati na aktivnostima za uklanjanje zakona koji kao što ste jako dobro rekli utječe odnosno negira suverenitet druge države i zapravo predstavlja narušavanje onih osnovnih pravnih standarda civilizacijskih. da se vratimo na temu ovoga zakona. Ja sam samo dužna razjašnjenje poštovanog zastupnika vezano za zaštitu zviždača. Naime, ove izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji su čisto procesne naravi. Dakle, određen je postupak kako će se provoditi zaštitne mjere u jednoj državi članici, a izrečene su u drugoj. Da li će one biti izrečene u odnosu na zviždače ili na neku drugu žrtvu određenog kaznenog postupka to ovisi o meritumu stvari u svakom tom pojedinačnom predmetu. Dakle, naravno moguće je da budu izrečene i u odnosu na zviždače isto kao što je moguće da u našem pravosudnom sustavu ako je netko žrtva takvog kaznenog djela djela bude zaštićen i da kad onda ide u drugu državu članicu traži primjenu mjera zaštite u toj državi članici. Kako će to ostvariti, kojim procesom, pred kojim organom to smo uredili sad u ovim izmjenama ovoga zakona. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege makar smo malobrojni ovdje da kažemo što ćemo sutra raditi. U 9,30 ovdje će nam se obratiti predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a iza toga ćemo raspraviti prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2015. godinu. Hvala lijepa i laku noć.